Колеги, моля, заемете местата си. Ще направим малко гласуване, ще прекратим дебатите по чл. 41, ще го оставим на колегите да го уточнят, ще продължим с останалите членове и когато колегите са готови с чл. 41, ще се върнем към него. Сега ще направим няколко гласувания. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

прегласуване на неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.

на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: „Проект на решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание“, внесено от Даниела Дариткова и група народни представители, като предлагам точката да бъде трета за днешното заседание. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 42 – 48: „§ 42. През 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационния номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

2. член 108, ал. 1, т. 9 от Закона за независимия финансов одит се удължава до 30 септември 2020 г. § 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застраховането се удължава до края на втория месец, следващ месеца, за който се отнасят. § 45.

115, ал. 1 и чл. 139, ал. 2, предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се удължават до 30 септември 2020 г.; 2. сроковете по чл. 100н, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се удължават до 31 юли 2020 г.; 3. г.; 3. сроковете по чл. 77н, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се удължават до края на месеца, следващ отчетния период. § 46. През 2020 г. сроковете по чл. 128,

г.; 2. сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 2 и чл. 191, ал. 2, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране се удължават до 30 септември 2020 г.; 3. задължението по чл. 64, ал. 2, изречение второ от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране се изпълнява в срок до 7 работни дни от края на съответния отчетен период; 4. срокът по чл. 52 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране се удължава на 20-дневен срок от извършване на нарушението; 5. срокът по чл. 51 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране се удължава на 7 месеца от възникване на нарушението. § 48.

Предложение от народния представител Александър Иванов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 49: „§ 49. Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31 от този закон.“ Предложение на народните представители Димитър Лазаров и Явор Нотев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

и хигиенни материали и консумативи – частна държавна собственост, може да се прехвърлят за временно безвъзмездно ползване на лечебни заведения по чл. 8 – 10, Глава втора от Закона за лечебните заведения с акт на министъра на здравеопазването.“ Комисията подкрепя

Заповядайте, госпожо Александрова.

до 31, § 41 и § 49, които влизат в сила от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“ и се прилага до отмяна на извънредното положение.“

Благодаря. Госпожо Председател, моля за редакция в § 49. След думите „мита данъци“ се добавят „включително и акцизи“

Заменям „да се прехвърлят“ с „предоставят“ и чл. 63, ал. 1 ще звучи така: „В случаите на обявено извънредно положение лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи, частна държавна собственост може да се предоставят за временно безвъзмездно ползване на лечебни заведения по чл. 8 – 10 в Глава втора от Закона за лечебните заведения с акт на министъра на здравеопазването.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Преминаваме към гласуване на § 49. Първо редакционната поправка на госпожа Стоянова. Моля, гласувайте.

140 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 27. Предложението е прието. Сега гласуваме целия текст на редакцията на § 14, който става § 51 по Доклада на Комисията и редакцията, която гласувахме преди малко към този параграф.

Колеги, тъй като очакваме допълнението към текста на § 41, пет минути почивка.

Колеги, има предложение да продължим с Проекта за решение и след това да се върнем към този параграф. Колеги, преминаваме към Колеги, преминаваме към следваща точка в изчакване на § 41:

от 13 март 2020 г. РЕШИ: 1. По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Народното събрание провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък. 2. В периода по т. 1 по т. 1 Народното събрание разглежда и гласува приоритетно законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. 3. По време на заседанието в четвъртък се представят и докладват законопроектите и проектите на актове и се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък се провеждат гласувания по законопроектите и проектите на актове, по които обсъжданията са приключили, както и парламентарен контрол. 4. По време на извънредното положение парламентарните комисии провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп за външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 5. В деня преди първото за седмицата заседание председателят на Народното събрание консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът се предоставя на народните представители на електронните им пощи и се публикува на страницата на Народното събрание в интернет.“ Имате думата, колеги. Не виждам изказвания. Вносители са Даниела Дариткова, Искрен Веселинов и Хамид Хамид. Преминаваме към гласуване. Гласуваме за Проекта за решение, който Ви представих преди малко.